Vlada je podnijela izvješće na temelju članka 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane. Izvješće sa sjednice odbora primili ste na sjednici. Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti ovo izvješće? Da. Potpredsjednica Vlade, uvažena gospođo Kosor. Izvolite. lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je kao i svake godine ovo ja ću reći opsežno izvješće koje treba odgovoriti na dva pitanja. Prvo jesmo li ispunili sve odredbe zakona, odnosno jesmo li ispunjavali zakon. A to znači jesmo li u svakodnevnom životu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ali i za ono što je čuvanje njihovog dostojanstva danas 2009. godine evo u 21. stoljeću. I drugo je naravno jesmo li za to imali dovoljno sredstava. Kakav nam je bio proračun. I mislim da na ta dva pitanja izvješće daje pozitivan odgovor. Ne samo da mislim nego i tvrdim na temelju jedne važne činjenice. Naime, da je državna revizija za prošlu godinu je dakako obavila svoj posao u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i sa zadovoljstvom mogu reći da je izvješće Državne revizije za naše ministarstvo za 2008. godinu i dalje kao i svih proteklih godina bezuvjetno bezuvjetno dakle bez primjedaba. Ističem to s ponosom, jer je ovo jedno opsežno ministarstvo kao što znate sa puno Jer mi uglavnom radimo isključivo sa ljudima rješavajući mnoge probleme i gdje se svakodnevno susrećemo sa ljudskim sudbinama. Zato s ponosom ističem znači da je revizija ustanovila da smo poslovali bez grešaka. Vjerujem da ste i vi tom činjenicom zadovoljni, zato što i ovo Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji jasno pokazuje da je za skrb o hrvatskim braniteljima i o njihovim obiteljima u prošloj godini iz državnog proračuna izdvojeno više od 6 milijardi i 200 milijuna kuna. Dakle, govorim tu o ostvarivanju svih prava prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja evo zapošljavanja do naravno prava vezana uz mirovine. Ja ću nastojati kratko reći o onim segmentima ovoga izvješća za kojeg mislim da su najvažnija i onda ću vas zamoliti za razumijevanje, jer moram otići jer je u 12,30 sjednica Vlade na kojoj moram biti, pa će tu ostati moji suradnici. Dakle, poći ću sa zapošljavanjem hrvatskih branitelja. To je jedan od sigurno najvažnijih i najvrednijih projekata. Mi smo zahvaljujući tim projektima do sada zaposlili više od 10000 hrvatskih branitelja. Vjerujem da će rezultati u ovoj godini biti jednako tako dobri. U prošloj godini smo provodili sve mjere koje su bile predviđene programom zapošljavanja hrvatskih branitelja koje je donijela hrvatska Vlada. Među najuspješnijima, znači među one koje daju najbrže i najvrednije rezultate ističem osnivanje zadruga hrvatskih branitelja. Vjerujem da su mnogi od vas i posjetili mnoge zadruge i da imaju iskustva da su se upoznali sa njihovim radom. Ja ću reći evo jedan podatak. Dakle, na početku mog mandata nije bilo ni jedne zadruge. Sad ih ima 337. U prošloj godini mi smo poduprli osnivanje čak 73 nove zadruge. To su zadruge koje jako dobro, uglavnom jako dobro posluju. Naravno da su oni svi obvezni podnositi izvješća. Ali smo krenuli i sa novim projektom potpora za razvoj novih projekata zadruga. Znači, to su one zadruge koje odlično posluju i imaju pravo evo od prošle godine na nove poticaje sa po 50000 kuna svaka. Nastavljamo naravno i u ovoj godini. evo reći ću ovako usput potporu za čak 74 takve zadruge koje dobro posluju i 66 novih koje planiramo potaknuti, odnosno čije osnivanje planiramo potaknuti. Dakle, mogu reći da su i sve druge mjere dale dobre rezultate. Evo za vašu informaciju da sva sredstva za sve mjere zapošljavanja za koje smo u prošloj godini osigurali oko 40 milijuna kuna. Moram reći za neke nije bilo jednako interesa kao za druge, pa smo onda te programe zapošljavanja za ovu godinu usklađivali prema pravom interesu branitelja. Dakle, sva sredstva, sve novce mi dodjeljujemo isključivo putem natječaja tako da je i transparentnost u tom smislu potpuna i ponavljam za sve mjere moraju se podnositi dodatna izvješća. Mi smo također, dakle prema svim odredbama zakona odradili posao onako kako zakon to predviđa. Znači, među ostalima evo budući da smo u zakon ugradili i odredbe na primjer o jednokratnoj novčanoj pomoći mogu reći da smo mi primili čak 1775 takvih zahtjeva u prošloj godini. Riješeno je pozitivno 955 zahtjeva. Sufinancirana je nabava 191 ortopedskog pomagala. Nabavljali smo i osobne automobile, ali u prošloj godini znatno manje zato što smo tu obvezu, dakle kupnjom 358 automobila ispunili u prošlim godinama. Međutim, obveza obnavljanja jer hrvatski ratni vojni invalidi, stopostotni prve skupine imaju pravo na novi automobil nakon svakih 7 godina. Što se tiče stambenog zbrinjavanja želim vas izvijestiti da smo u prošloj godini pozitivno riješili 905 takvih zahtjeva ili dodjelom kredita ili dodjelom stanova, da je bila intenzivirana stambena izgradnja, pa onda evo uz to i podatak da smo u našem mandatu, znači u proteklih pet godina stambeno riješili 5176 hrvatska ratna vojna invalida i obitelji poginulih, zatočenih i nestalih branitelja koji imaju pravo na takvu vrstu stambenog zbrinjavanja. I za to smo izdvojili više od milijardu i pol kuna. Potpuno smo stambeno riješili sve stopostotne invalide prve skupine. Znači njih 492 ili izgradnjom posebno prilagođenih kuća ili izgradnjom posebno prilagođenih stanova. što se tiče stambenog zbrinjavanja ono ide i u ovoj godini. Moram evo sa zadovoljstvom reći, da unatoč činjenici da smo morali učiniti i mi naravno uštede i rebalansirati proračun, da ni jedan od važnih projekata koji je vezan za hrvatske branitelje ni na koji način nije i sigurna sam neće biti oštećen. Mi smo također u prošloj godini ostvarivali i sve one projekte koji su vezani za mirovinsko osiguranje, ali isto tako i za naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Nju je koristilo 194 korisnika. korisnika. Jednako tako mi smo evo, završili i u potpunosti prevođenje prava prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja koji je stupio na snagu prošle godine. Tijekom 2008. također smo nastavili s projektom prava na besplatne udžbenike, dakako za onu djecu hrvatskih branitelja koji nisu obuhvaćeni projektom besplatnih udžbenika na razini cijele Republike Hrvatske za to smo u prošloj godini izdvojili više od 4 milijuna 643 tisuće kuna i to pravo ostvarilo je ukupno 3310 korisnika. Moram još spomenuti i jedan važan projekt, a to je pripremanje djece hrvatskih branitelja za upise u srednje škole, odnosno za upise na fakultete. Dakle, i to sufinancira ministarstvo. Tako je bilo u prošloj godini i evo, i sada u ovom trenutku traje natječaj kojim želimo također pomoći djeci hrvatskih branitelja da se pripreme na upise i mi ćemo sufinancirati iznos tih priprema do 2000 kuna, tako je bilo i u prošloj godini. Mi smo nastavili i sa programom medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata u 4 lječilišta. Nastavljamo s tim i sada. Kao što znate, mi smo osigurali jedan poseban projekt 100%-tnih invalida prve skupine u barokomori u Splitu i taj program su koristili oni invalidi naravno koji su na temelju medicinske dokumentacije to pravo i ostvarili. Znači u hiperbaričnoj komori, evo prošle godine liječeno je 7 hrvatskih ratnih vojnih invalida. Istaknula bih još na kraju i jedan poseban program koji smo počeli protekle godine, znači u 2008., o čemu možete čitati u ovom izvješću, a to su sistematski pregledi. Također u 4 centra, također na temelju natječaja. Sistematski pregledi za obitelji najtežih invalida, za obitelji hrvatskih branitelja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja za obitelji poginulih, zatočenih i nestalih. Zašto smo krenuli s tim pregledima? Zato što smo naravno iz razgovora, kontakata ustanovili da se kod nekih kategorija tih ljudi pojačano pojavljuju bolesti nažalost moram reći maligne bolesti. Evo primjerice kod udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, ali i problemi problemi kod obitelji branitelja koji su oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja. Odlučili smo se za projekt sistematskih pregleda. U prošloj godini tim je pregledima bilo obuhvaćeno 3040 osoba. Sa zadovoljstvom konstatiram da su kod nekih ustanovljene bolesti u početnoj fazi. Ti će ljudi, te će osobe, žene, članovi obitelji biti spašeni i evo, zato sa tim programom nastavljamo apsolutno i u ovoj godini. Mislim da je to iznimno vrijedan program i na temelju rezultata toga programa koji će kroz 4 godine obuhvatiti više od 20 tisuća osoba, mi ćemo pripremiti i nove programe u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Još na kraju želim reći da smo intenzivno radili i u potrazi za onim osobama koje su na popisu zatočenih i nestalih iz '91., '92. godine, da i dalje tu ovisimo o podacima koje dobivamo i dalje smo u prošloj godini reagirali na svaku dojavu o mogućem mjestu masovne ili pojedinačne grobnice i moram reći da za taj posao koji je težak, koji je mučan, međutim na kojem nećemo posustati, naravno neće nikada manjkati niti novca, ali svakako niti volje. I evo, za vašu informaciju, ja sam prošle godine pozvala, očekujem da se taj sastanak i realizira, sve svoje kolege ili potpredsjednike vlada ili ministre koji se bave ovim pitanjima, znači nestalih osoba. Pozvala sam na sastanak znači predstavnike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Očekujem povratne informacije i očekujem da na jednom zajedničkom sastanku otvorimo sva pitanja, da damo i razmijenimo sve informacije i da konačno, koliko je god to moguće riješimo sudbinu najvećeg broja ljudi kojeg tražimo i koji su bili žrtve agresije na Republiku Hrvatsku. Dame i gospodo, evo izvješće je veliko i opsežno, izvješće vjerujem daje odgovore na sva pitanja. Ono što na kraju želim reći, mi smo u potpunosti ispunili sve odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i to ponavljam još jedanput potvrđuje i revizijsko izvješće za 2008. godinu. Hvala vam lijepa i predlažem, dakako u ime Vlade i u ime ministarstva kojem sam na čelu da to izvješće i prihvatite.

Hvala lijepo potpredsjedniče, gospodo potpredsjednice hrvatske Vlade i ministrice. Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj je 12. sjednici održanoj 20. svibnja 2009. godine razmotrio izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 9. travnja 2009. godine. Prema riječima predstavnika Vlade Republike Hrvatske, sredstva utrošena za ostvarivanje svih prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u 2008. godini iznosila su 6 milijardi 207 milijuna 120 tisuća 123 kuna i 72 lipe. Najveći udio ukupno utrošenih sredstava imaju sredstva namijenjena ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja i to u iznosu od 4 milijarde … /Govornik se ne razumije./ … 106 tisuća 035 kuna i 50 lipa ili 76,68%. Zatim slijede sredstva za trajna novčana prava u iznosu od 883 milijuna kuna 306 tisuća 654, ili 13,42% sredstava. Za stambeno zbrinjavanje u iznosu od 234 milijuna 343 ili 3,77% te sredstva za prava iz zdravstvenog osiguranja u iznosu od 193 milijuna 543 tisuće 459 kuna ili 3,12%. Visine sredstava namijenjenih ostvarivanju ostalih prava iz zakona kako u apsolutnom tako i relativnom iznosu kreću se od 1 milijun kuna do 62 milijuna kuna, odnosno U prošloj godini prosječno su mjesečno isplaćivane 46 tisuća 42 osobne invalidnine 340 obiteljskih invalidnina. Prosječni mjesečni broj korisnika opskrbnine bio je 6 tisuća 745. Invalidsku mirovinu primalo je prosječno 46 tisuća 595 korisnika što je za 21% više u 2007. godini. Povećanje proizlazi iz postupka provođenja propisanog zakona te preustroja Hrvatske vojske i MUP-a. Prosječna visina invalidske mirovine iznosila je 5 kuna. Korisnika obiteljske mirovine bila je 12 tisuća 128 a prosječna visina obiteljske mirovine iznosila je 7 tisuća 540 kuna i 80 lipa. U izvještajnom razdoblju riješeno je 905 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje i to 836 zahtjeva dodjelom stambenog kredita i 69 zahtjeva dodjelom stanova u vlasništvu Republike Hrvatske. Pilot programom sistematskih pregleda u 2008. godini obuhvaćeno je 3 tisuće 40 osoba. U kraćoj raspravi članovi odbora podržali su predmetno izvješće uz naglasak da je ono sveobuhvatno, detaljno i iscrpno te nisu imali primjedbe na isto. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje slijedećeg zaključka: „Prihvaća se Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.“ Hvala lijepa.

Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja koje klub Hrvatske demokratske zajednice apsolutno podržava u svim segmentima jer je transparentan, jer je bezuvjetna bezuvjetna ocjena Državne revizije koju je Ministarstvo hrvatskih branitelja dobilo za svoj prošlogodišnji rad. Naime, kroz rekapitulaciju svih prava koje ostvaruju hrvatski branitelji a definirana su kroz Zakon o pravima hrvatskih branitelja i izmjene i dopune zakona koje su učinjene u proteklom vremenu, kroz 18 poglavlja koja govore o trajnim novčanim pravima, jednokratnim pravima iz Zakona o stambenom zbrinjavanju, poboljšanju kvalitete življenja za obitelji hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida, prava iz mirovinskog osiguranja, prava iz zdravstvenog, pravo na besplatne udžbenike, ljetovanje djece hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa, zapošljavanje hrvatskih branitelja, carinske …/Govornik se ne razumije./… olakšice, ekshumacije, identifikacije, obilježavanje mjesta masovnih grobnica, spomen obilježja žrtava stradalih u Domovinskom ratu, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, pokopi hrvatskih branitelja uz vojne počasti, projekt pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, psiho-socijalni program, izvršenje pravomoćnih sudskih presuda, suradnja sa udrugama proisteklim iz Domovinskog rata. Naime, ovo je 18 poglavlja koja obuhvaća ovo izvješće u kojima je detaljno opisano utrošak sredstava i jasno je vidljivo da je ukupno za potrebe hrvatskih branitelja i toga ministarstva utrošeno 6 milijardi 207 milijuna 120 tisuća 123 kune i 72 lipe. Kroz ova sva prava krenut ćemo redom pa tako …/Govornik se ne razumije./… novčana prava sukladno odredbama zakona obuhvaća osobnu invalidninu, posebni doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, opskrbninu, obiteljsku invalidninu, povećanu obiteljsku invalidninu, uvećanu obiteljsku invalidninu, doplatak za pripomoć u kući, opskrbninu za korisnike obiteljske invalidnine, naknadu obiteljske invalidnine za obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, naknadu u visini obiteljske mirovine za obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, usluge osoba za pružanje njege i pomoći njegovatelja, usluge vještačenje od strane nadležnih …/Govornik se ne razumije./… povjerenstava. Tako u 2008. godini bilo je 72 tisuće 711 korisnika što je 4,35% više u odnosu na 2007. godinu a ukupno isplaćeni iznos u 2008. godini je tisuća 654 kune i 48 lipa što je 4,22% više u odnosu na 2007. godinu. Člankom 74. zakona i uredbom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatsko branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata propisano je pravo na jednokratnu novčanu pomoć u 2008. godini, zaprimljeno je tisuću 775 zahtjeva od čega je pozitivno riješeno 955 zahtjeva dok je 820 zahtjeva odbijeno zbog neispunjavanja uvjeta. Time je socijalno ugroženim obiteljima hrvatskih branitelja u 2008. godini isplaćeno 4 milijuna 299 tisuća 424 kune 37 lipa. Tijekom 2008. godine sufinancirana je nabava 191 ortopedskog pomagala za 152 hrvatska ratna vojna invalida iz Domovinskog rata. Ukupno je za odobrene zahtjeve za sufinanciranje ortopedskih i drugih pomagala u 2008. utrošeno 3 milijuna i 900 tisuća kuna. U provođenju zakonske obaveze propisano je člankom 60 stavkom 1. zakona i temeljem Uredbe o uvjetima i postupku za ostvarivanje carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji isporučena su samo tri automobila

Pravo na stambeno zbrinjavanje koje je uređeno člankom 36. do 50. zakona i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata u izvještajnom razdoblju riješeno je 905 zahtjeva za dodjelu stana ili stambenog kredita od čega je 69 zahtjeva riješeno dodjelom stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i kuća preuzetih od agencije za promet i posredovanje nekretninama dok je 836 zahtjeva riješeno dodjelom stambenog kredita za različite vidove stambenog zbrinjavanja. U izvještajno razdoblje na stambeno zbrinjavanja s naslova Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti utrošeno je ukupno 234 milijuna 41 343 kune i 68 lipa. Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata u Zavodu za mirovinsko osiguranje ostvaruju pravo na starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu, obiteljsku mirovinu, najnižu mirovinu te prava na naknadu plaće u vezi s pravima stečenim na temelju preostale radne sposobnosti. U 2008. godini za mirovine i mirovinska primanja hrvatskim braniteljima isplaćeno je 4 Od ukupnoga broja korisnika mirovine u 2008. godini invalidsku mirovinu primilo je prosječno 46 tisuća 515 korisnika na čiju isplatu je utrošeno ukupno 3 milijarde 196 dok je obiteljsku mirovinu primalo prosječno 12 tisuća 128 korisnika na što je utrošeno ukupno milijardu U 2008. godini mirovine je koristilo prosječno 58 tisuća 828 korisnika. Privremenu naknadu za vrijeme nezaposlenosti koristilo je prosječno 194 korisnika. Naknadu plaće za vrijeme zaposlenja članak 13. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz 96. godine koristilo je prosječno 12 korisnika a naknadu plaće u vezi s korištenjem prava na profesionalnu rehabilitaciju koristilo je prosječno 18 korisnika. Prosječna mjesečna mirovina za 2008. godinu umanjena za porez i prirez iznosila je 5 tisuća 732 kune i 33 lipe. Pravo na najnižu mirovinu prema članku 21. stavku 3. zakona koristilo je prosječno 175 korisnika mjesečno za što je isplaćeno 573 kune. Prosječna mjesečna najniža mirovina za 2008. godinu iznosila je 2148,44 kuna, bez poreza i prireza. U 2007. godini obavljeno je provođenje invalidskih mirovina i svih prava na invalidsku mirovinu prema odredbi članka 152., 153., 154. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Također iz 2005. godine. U 2008. godini na ime ovog provođenja isplaćen je preostali dug za 2006. i dio 2007. godine, odnosno pripadajuća razlika mirovine za razdoblje od 1. siječnja 2006. do 30. ožujka 2007. godine u iznosu 272 milijuna 624 kune. Hrvatskim braniteljima koji su u statusu osiguranika Zavoda za zdravstveno osiguranje a nisu stekli prema drugoj osnovi osiguranje, npr. radni odnos, samostalna djelatnost, samostalna djelatnost, sada su u obaveznom zdravstvenom osiguranju priznati na temelju njihovog svojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članak 5. stavak 1. točka 15. zakona. U izvještajnom razdoblju status osiguranika Zavoda za zdravstveno osiguranje … /Govornik se ne razumije./… svojstva hrvatskog branitelja ostvarilo je prema stanju na dan 31. prosinca 2008. godine ukupno 17 tisuće 534 osobe, od čega je 17 tisuća 217 muškaraca i 317 žena. Za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja u 2008. godini utrošeno je ukupno 193 459 kuna i 51 lipa. Tijekom 2008. godine pravo na besplatne udžbenike u vidu novčane naknade u iznosu prosječne cijene koštanja kompleta obaveznih udžbenika jedinstven je za sve razrede i sve srednje škole u školskoj godini 2008/2009, mogli su ostvariti učenici 3. i 4. razreda srednje škole te redoviti ili izvanredni studenti na visokim učilištima. U vidu novčane naknade u iznosu prosječne cijene koštanja kompleta obaveznih udžbenika jedinstvene za sve razrede i sve srednje škole, uvećane za 20%. Navedeno pravo na isplatu naknade ostvarilo je ukupno 3310 korisnika, na što je utrošeno 4 milijuna 643 Vlada Republike Hrvatske je 23. kolovoza 2007. godine usvojila novi program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2008. do 2011. godine. U izvještajnom razdoblju kroz mjere programa stručno je osposobljeno 110 osoba, potpomognuto je za samo zapošljavanje 300 osoba, davanje poticaja poslodavcima koji zapošljavaju hrvatske branitelje ili djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, potaknuto je zapošljavanje 58 osoba, potaknuto je osnivanje 83 nove zadruge hrvatskih branitelja te je pružena potpora za razvoj 19 novih projekata zadruga hrvatskih branitelja koje su pokazale uspješnost i profitabilnost u dosadašnjem poslovanju. Ukupno je na mjere programa u 2008. godini utrošeno 30 milijuna 483 tisuće 944 kune i 32 lipe. U sklopu Godišnjeg plana poticanja samozapošljavanja za 2008. godinu poslodavci i nezaposleni hrvatski branitelji mogli su koristiti mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje su se odnosile na zapošljavanje, obrazovanje za na zapošljavanje, obrazovanje za zapošljavanje i zapošljavanje u javnom radu. Za sufinanciranje zapošljavanja i financiranje obrazovanja hrvatskih branitelja u 2008. godini po mjerama iz Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje isplatio je 10 milijuna a mjere je koristilo 610 hrvatskih branitelja. Na zapošljavanje hrvatskih branitelja u 2008. godini kroz programa Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i mjere aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potrošeno je ukupno 41 milijun 159 tisuća 914 kuna i 32 lipe. Tijekom 2008. godine prikupljena su i terenski istražena saznanja o 55 mogućih neregistriranih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica na područjima osam županija. Probnim iskapanjima otkriveno je 14 pojedinačnih grobnica u kojima su pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci 14 osoba. Ujedno je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti organiziralo osam identifikacija posmrtnih ostataka na koje su pozvani članovi obitelji 116 ekshumiranih osoba te je nakon završene identifikacije organiziran prijevoz i sahrana ukupno 92 osobe. U 2008. godini postavljena su dva spomen obilježja na lokacijama u Negoslavcima i Cvjetnom viru. Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru pokopano je ukupno 829 osoba, a u izvještajnom razdoblju njih 20. Za projekt sufinanciranja izgradnje postavljanja i uređenja spomen obilježja žrtvama stradalima u Domovinskom ratu u 2008. godini ukupno je utrošeno 3 milijuna 800 tisuća kuna. Tijekom 2008. godine uz vojne počasti pokapano je ukupno 1174 hrvatska branitelja iz Domovinskog rata te 14 posmrtnih ostataka hrvatskih branitelja nakon postupka ekshumacije i identifikacije. U 2008. godini nastavilo se s aktivnim provođenjem Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata. Usvojenim zaključkom Vlada Republike Hrvatske od 3. veljače 2005. godine u provedbi Nacionalnog programa u 2008. godini pruženo je ukupno 245 tisuća 443 intervencije, od toga 59 tisuća 358 intervencija u 21 županijskom centru za psihosocijalnu pomoć. I 186 tisuća U 2008. godini nastavljen je program medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata. U svrhu provedbe ovog programa sklopljeni su ugovori o pružanju usluga medicinske rehabilitacije HRVI iz Domovinskog rata iz Domovinskog rata sa tri ustanove osposobljene za provođenje bolničke rehabilitacije, lječilište Topusko, Krapinske toplice i Daruvarske toplice. Sukladno članku 72. zakona zahtjev za medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju predala su 276 hrvatskih ratnih vojnih invalida, od kojih je odlukom Liječničkog povjerenstva za medicinsko odnosno fizikalnu rehabilitaciju njih 170 udovoljilo uvjetima propisanim pravilnikom te su isti upućeni na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju. Medicinsku rehabilitaciju prošlo je 145 hrvatskih ratnih vojnih invalida. Za pružanje usluge medicinske rehabilitacije u 2008. godini refundirano je ukupno 614 tisuća 266 kuna i 66 lipa. U 2008. godini započelo se sa provedbom programa za poboljšanje kvalitete življenja u obitelji poginulih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a koji je prihvaćen zaključkom Vlade Republike Hrvatske 2. studenog 2007. godine. Vlada je usvojila program za četverogodišnje razdoblje, od 2008. do 2011., a program se sastoji od organiziranih sistematskih pregleda i analiza dobivenih rezultata istraživanja sa ciljem prevencije i poboljšanja kvalitete zdravlja i življenja. U 2008. godini sistemski pregledi provodili su se u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a do 31. prosinca 2008. godine sistematski pregled obavilo je ukupno 3040 osoba na što je utrošeno ukupno 2 milijuna 167 tisuća U sklopu programa liječenja hrvatskih ratnih vojnih invalida 100%, prve skupine … /Govornik se ne razumije./… u Splitu u 20008. godini tretmanom liječenja obuhvaćeno je ukupno 7 hrvatskih ratnih vojnih Evo kroz ovo izvješće koje je cjelovito, koje u svim segmentima govori o stvarnom stanju i potrebama ja mogu samo još dodati sljedeće, da je odnos i briga sa udrugama iz Domovinskog rata bila izuzetna, da su svi programi i projekti podkrijepljeni i određenim financijskim sredstvima, da i dalje partnerski odnos vlada između Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva hrvatskih branitelja i udruga proizašlih iz Domovinskog rata. I tako je jasno vidljivo za koje projekte i koliko novaca je koja udruga dobila, gdje su utrošeni, opravdanja njihova kao što se činilo u u svim ovim proteklim godinama tako i sada jasni pokazatelji koji govore o transparentnosti, o marljivosti, brizi, o svakoj kuni, a to govori isto i Ured za reviziju koji je dao bezuvjetnu ocjenu ovom radu ministarstva i klub Hrvatske demokratske zajednice može reći da se pohvalno izražava o ovom izvješću kao i radu svih onih koji u ministarstvu rade i brigu vode i skrbe o hrvatskim braniteljima na čelu sa potpredsjednicom Vlade i našom ministricom. Hvala vam lijepo na strpljivosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Da, mi se možemo razmetati teškim riječima, ali ako se u jednoj skupini u Hrvatskoj vodi računa onda su to branitelji iz Domovinskog rata. Evo ovdje na ovoj strani tri navedena su prava ili bolje rečeno rekapitulacija troškova pa tako evo trajna novčana prava 833 milijuna kuna, jednokratna prava iz zakona 5,9 milijuna kuna, stambeno zbrinjavanje 234 milijuna kuna. Sad ogovarate mi nešto za izbore u Istri? To je sve dogovoreno./… milijuna kuna. Pravo na besplatne udžbenike 4,6 milijuna kuna, zapošljavanje hrvatskih branitelja 41 milijuna kuna, carinske i poreske olakšice 61,9 milijuna kuna itd. itd. Jednom riječju ili ukupno je riječ o 6,2 6,2 milijarde kuna. To je više od 5% proračuna Republike Hrvatske i na neki način usuđujem se reći i taj iznos koji se godišnje ili koji će se još godišnje kroz period 20, 30 nije bitno koliko godina osiguravati treba pridodati onoj izvornoj ratnoj šteti koju je Republika Hrvatska pretrpjela u agresiji '91., Jasno je da je to ogroman teret za Republiku Hrvatsku, ali je to i usuđujem se reći trajna obveza Republike Hrvatske. Znači jednom kako da se izrazim braniteljsko pravo mora biti zauvijek to pravo i ono ima biti tretirano kao stečeno pravo, a ne da sutra dođe šta ja znam do neke promjene vlasti, pa da se tim ljudima kao na primjer borcima antifašistima oduzmu takoreći sva stečena prava. Nije to smiješno, ali to je tako. takva praksa gospodo zastupnici ne bi vodila nikome. Kao što svakog Istrijana, ali i svakog razumnog građanina Hrvatske mora vrijeđati kada imamo ono što imamo na Bleiburgu, a istarskoj heroini Ruži Petrović ili jednoj Mariji ime oduzima se naziv dječjega doma ili osnovne škole. Što želim reći? Znači, da se ne bi braniteljima dešavalo ono što se dešavalo i što se dešava borcima NOB-a ja se apsolutno zalažem za trajnost tih prava. Naročito je to važno za ovaj mirovinski sustav, za mirovinsko osiguranje. Ja se slažem da su to ogromna sredstva od 4 milijarde 760 milijuna kuna, pa se tako između ostalog na strani 33 govori da hrvatski branitelji iz Domovinskog rata u Zavodu za mirovinsko osiguranje ostvaruju pravo na starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu, obiteljsku mirovinu, najnižu mirovinu, te prava na naknadu plaće u vezi s pravima stečenima na temelju preostale radne sposobnosti. U 2008. godini rashodi za mirovine i mirovinska primanja hrvatskih branitelja isplaćen je taj spomenuti iznos 4,7 milijardi kuna. U 2008. godini mirovinu je koristilo prosječno 58828 korisnika. Prosječna mjesečna mirovina za 2008. godinu umanjena za porez i prirez iznosila je 5732 kune. Invalidske mirovine. Pravo na invalidsku mirovinu uređeno je odredbom članka 15 do 22 ovog zakona ili Zakona o pravima branitelja jasno. Od ukupnog broja korisnika mirovina u 2008. godini invalidsku mirovinu primilo je prosječno 46,5 tisuća korisnika što je za 21,31 posto više nego u 2007. godini u kojoj je bilo 38344 korisnika. se to povećava de facto broj korisnika za preko 20%. Ne znam šta se ovdje tu dogodilo, ali rashodi po tom osnovu su 3 milijarde 196 milijuna kuna, a prosječna mjesečna invalidska mirovina za 2008. godinu iznosi 5275 kuna. Prosječna mjesečna obiteljska mirovina za 2008. iznosi 7540 kuna, a prosječna mjesečna najniža mirovina za 2008. godinu iznosi 2148 kuna. Mirovine pripadnika HVO-a na strani 35 i članova njihovih obitelji, znači 2008. godine mirovinu je prosječno koristilo 2874 korisnika kojima je mirovina priznata na osnovi ugovora između Republike Hrvatske i Federacije BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini. Od navedenog broja 2489. je invalidskih mirovina u prosječnome iznosu od 3024 kn i 385 je je obiteljskih mirovina u prosječnom mjesečnom iznosu od 3400 kuna. 143 milijuna kuna je osigurano po tom osnovu, ali tu vidimo jedan nesrazmjer negdje 50 do 100% je razlika između mirovina koju primaju borci HVO-a borci HVO-a u odnosu na borce Domovinskog rata iz Republike Hrvatske. Ja osobno nemam ništa protiv da invalidi rata iz BiH koji su bili pod zapovjedništvom da se tako izrazim Tuđmana, tj. Šuška ostvaruju tu naknadu. Ipak je riječ o invalidima. Znam za slične slučajeve u Istri, Rijeci, ne znam itd. koji su ta prava ostvarivali od '45. na dalje itd. I neka ti ljudi budu jasno obeštećeni. Međutim, kako da nemamo jednako sluha i za borce narodnooslobodilačkog rata. Želio se sad netko složiti ovdje sa mnom ili ne, ipak su oni stvorili Hrvatsku u sadašnjim granicama Istra-Rijeka-Zadar, a časni borci Domovinskog rata su jasno te granice obranili. Treba, ono što je isto tako interesantno u ovom izvješću naglasiti postupke revizije. Mislim da je to manje-više korektno urađeno jer se u mediju u mediju i u javnostima ne čuje neka polemika pa se kaže da je revidirano 8156 predmeta, a da je u 4972 predmeta potvrđena dijagnoza. Sve u svemu, ja sam siguran da ni jedna populacija branitelja ili ratnih veterana, kako se to voli nazivati u svijetu ne uživa ovaj spektar prava kao što je to slučaj u Republici Zašto to govorim? Znači da se ta prava ne diraju. Međutim, sve se češće spominje recimo MMF, predstavnici MMF-a naglašavaju potrebu preispitivanja socijalnih prava, spominju između ostalog i ova, ali bojim se da ćemo se naći možda u situaciji da i bez MMF-a se naprosto revidiraju neki iznosi, bruto društveni proračun predviđa Rohatinski biti će manji za 4% u odnosu na lani, rebalans je rađen na -2%, rasta bruto društvenog proizvoda -2%. To je bilo umanjenje rebalansom izvornog proračuna za 8 milijardi kuna. Ako je 4%, to će trebati uzeti, tu će trebati uzeti još 8 milijardi kuna, novi rebalans, svi znamo da je neizbježan. Ako se to dogodi, jasno je da će plaće ići dolje, vjerojatno će se smanjivati još investicije iz proračuna, na udaru će se naći možda i penzije, a bojim se i određena prava iz tog socijalnog paketa, pa tako i ovog zakonodavstva. Bojim se da je to naša realnost u godini ili godinama koje su pred nama. Vrijeme je za otrežnjenje, jasno ovi izbori to nisu pokazali što ćemo, vojska ljudi živi od proračuna i raspodjele od onih krajeva koji rade prema onima koji zarađeno dijele. Jasno da se to shodno tome tako skoro neće ništa ni mijenjati. Međutim, što se tiče nekih prava kao što su dionice iz ovoga Fonda hrvatskih branitelja o kojima smo maloprije razgovarali, to sve dobro zvuči. To je pravo vjerojatno koje ne poznaje niti jedna zemlja van Republike Hrvatske. Apsolutno to neka ostaje zato jer vidimo da fond funkcionira ali treba reći da zahvaljujući tim dionicama do konca '99. nastajala su prava carstva. Ovdje mislim na onaj Domovinski fond gdje su se u pravilu dionice koje nešto vrijede zamjenjivale za dionice bezvrijednih tvrtki i znamo tko je u tome sudjelovao, ali ne znam zašto se danas 2009. prešućuju njihova imena. Imovina fonda, prije smo govorili, iznosi 2,4 milijarde kuna od čega 47,11% su dionice T-HT-a, zatim tu su trezorski zapisi Ministarstva financija itd., itd. Koliko je kriza u stanju nagristi tu imovinu, nekom drugom prilikom, ali vidimo da su se, evo prodale dionice INA-e stranom MOL-u, da smo na taj način izgubili dominaciju jednoj nacionalnoj kompaniji koja je iznijela teret, da se tako izrazim, rata. Svojedobno smo prodali i taj T-HT, a sada vidimo da taj Deutsche telecom preko ne znam koga, čak i prati svoje djelatnike, što je krajnje nedopustivo i tu bi nešto po tom pitanju trebala država poduzeti ili poduzimati. Ono što je još obavijeno velom tajne, to je registar 494 tisuća 757 branitelja, ali to će vjerojatno tako ostati jer ne postoji, kako da se izrazim, politička volja da se napravi malo reda u korištenju tih prava. Broj nezaposlenih branitelja se smanjuje ispod 20 tisuća. Što će donijeti kriza koja je pred nama, nitko ne zna. Još jedno pravo o kojem valja progovoriti to su carinske povlastice. Nije apsolutno sporno za 100%-tne invalide itd., to je 100% u redu. Sporno može biti recimo pri uvozu nekih strojeva, opreme zaostale. Tu tražim da se vidi na što se daju povlastice i da li se onda ta roba preprodaje. Tu treba učiniti reda, a ne da posredno neki tajkuni preko tih braniteljskih povlastica, kao što je dolje slučaj u Splitu, kupuju Ferrarije, pretpostavljam od 200 ili 300 tisuća eura kako bi izbjegli državi platiti obvezu od stotinjak tisuća eura. Uređenje grobnica je jasno civilizacijska dužnost ove Vlade i ove generacije, ali opet tko nam daje za pravo da se i dalje devastiraju spomenici NOB-a, pričali su mi za Petrovu goru, gospodo, da ni barbari, da ni vandali tako ne bi oskrnavili oskrnavili to spomen obilježje, tu spomen kosturnicu. Ja ne mogu ništa drugo reći, do li dajte, smognimo toliko građanske pristojnosti i vratimo, popravimo taj spomenik. Sa suicidom, ja ne želim licitirati, ali još jedanput ću ponoviti da ova prava koja obrađuje ovo izvješće su posljednja koja bi trebalo preispitivati, a da je ljudska civilizacijska, moralna obveza nas zastupnika Hrvatskog sabora davno bila, a kad već nismo, onda danas da izjednačimo prava boraca NOB-a i Domovinskog rata. Možda je danas riječ još o desetak tisuća ljudi. To više apsolutno nije nikakav novac. To je danas gesta da se ispravi jedna ideološka nepravda prema jednoj časnoj i ponosnoj generaciji. To su ljudi koji danas imaju preko 80, 85 godina, znači na gore, rekoh desetak, petnaestak tisuća, gotovo da više ne mogu ići niti do glasačke kutije, niti glasati, ali neka se oni i neka se njihove obitelji ne srame da im je netko bio protiv zla koje je prijetilo porobiti cijelu civilizaciju. Za kraj, Za kraj, ovo izvješće je korektno. IDS će za istoga glasati. Nisam siguran, kao što rekoh, da će se uspjeti u ovom financijskom trenutku zadržati, opseg hoće, ali visine braniteljskih tih momenata, prava. Ali ono što po prvi puta sam primijetio, da se pred jedne izbore nije izlazilo s novim pravima. Znači, ta prava se nisu širila, što će reći da je Vlada svjesna i i odgovorna trenutka u kojem se zemlja nalazi. Znači za kraj, IDS glasa za ovo izvješće a i bojim se da visinu nekih izdataka teško je moguće zadržati.

Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici Hrvatskoga sabora, državni tajnici u ministarstvu. Evo, ako će IDS podržati ovo izvješće onda će i HDSSB podržati ovo izvješće, da odmah kažem u startu ili u početku. Da, točno je govorio gospodin Kajin prije mene da u ovo predizborno vrijeme na lokalnim izborima nije bilo novih obećanja niti najava novih obećanja za populaciju branitelja kako kako je to bilo na primjer za parlamentarne izbore kada se obećavala jednokratna novčana pomoć hrvatskim braniteljima, a onda su dolazila rješenja po kojima je jednome mom prijatelju došlo rješenje da ima pravo na naknadu ali u iznosu od nula kuna. Kada gledamo cjelokupno izvješće i kada gledamo raspravu o Fondu hrvatskih branitelja koja je bila točka prije ovoga onda vidimo podjele među nama po nekakvoj prije svega po stranačkoj liniji i onda vidimo rasprave koje su evo dovele i do oštrih tonova u ovome Visokom domu a rekao bih pomalo i nepotrebno jer 1990. godine do 92. i 95. nismo pitali ni za stranačku pripadnost niti za podrijetlo ili porijeklo, niti za to od kuda je to, da li Slavonci ratuju na da li Slavonci ratuju na Maslenici, da li je specijalna policija na Velebitu ili na Prevlaci, dakle nije bilo uopće bitno tko je od kuda i kojoj stranci pripada, jednostavno branili smo domovinu. Zbog toga me kao i jučer sam rekao u raspravi posebice vrijeđa i treba ponekad i obrazložiti građanima ovo izvješće i ovih 6 milijardi i 200 tisuća kuna iz prava hrvatskih branitelja koji su upravo toliko teški. Ali da bi to bilo jasno svima pogotovo mlađim naraštajima onda kao što sam jučer rekao ministru Primorcu i Vladi Republike Hrvatske i u našim udžbenicima trebamo jasno i glasno izreći našim školarcima, dakle djeci 8. razreda i 4. razreda srednjih škola kakav je bio Domovinski rat, tko je izvršio agresiju i da su branitelji ti koji su dakle obranili Republiku Hrvatsku, stvorili Republiku Hrvatsku i onda postoje jasno i zasluge iz ovoga ovoga izvješća koje se onda reflektiraju i ovako na ovaj način da kažem honoriraju po svim ovim točkama, od trajnih novčanih prava, jednokratnih prava, stambenog zbrinjavanja, poboljšanja kvalitete života, prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja itd. Moram reći da je tijekom ovog vremena proteklog da kažem posljednjih par godina vrlo često imamo novinske napise o samoubojstvima hrvatskih branitelja koji nisu ostvarili ili dobar kontakt sa Ministarstvom branitelja ili pak nisu ostvarili svoja prava različitim nesporazumima, dvojbama ili nisu zadovoljni rješenjima za koja su dobili iz tog ministarstva od administracije toga ministarstva. Priča se i govori se o brojci od tisuću i pol ljudi koji su izvršili suicid samoubojstvo. Gledam ovu brojku koja je pod rednim brojem 14, dakle pokopi hrvatskih branitelja uz vojne počasti 10 milijuna 595 tisuća kuna. Nažalost, i ovi slučajevi dakle spadaju u troškove koji su bili, nažalost kažem. Gospodin Kajin je u raspravi malo prije govorio neću reći o izjednačavanju ali ili ujednačavanju, dakle možemo govoriti o samoj frazi koju možemo ovdje upotrijebiti prava boraca NOB-a sa pravima hrvatskih branitelja. Naime, spominje i brojku od 10 tisuća još uvijek živućih boraca Narodnooslobodilačkog rata ali nije spomenuo pri tome brojku od 280 milijuna kuna iz hrvatskog proračuna koji ide za za namjenu dakle mirovina i ostalih prava boraca narodnooslobodilačkog rata. Dakle, 10 tisuća ljudi ima na raspolaganju po hrvatskom proračunu 280 milijuna kuna a sa tendencijom porasta u slijedećoj godini 2010. i 2011. na 320 milijuna iako je odmak od drugog svjetskog rata sve veći i veći. 45.-2005. je 60 godina a bit će evo 2011. 70 godina a taj fond odnosno ta stavka u hrvatskom proračunu raste. Eto, samo jedan mali osvrt na riječi moga kolege kolege Kajina. Ovdje smo započeli raspravu o Fondu hrvatskih branitelja i onda smo vidjeli koliko su duboke podjele a zapravo su podjele nastale stvaranjem i mnogobrojnih udruga koje su zapravo ja bih rekao možda i poticane iz nepoznatog izvora, tako da na spisku aktivnosti ministarstva koje je financiralo projekte tih udruga sa državne razine, dakle u 2008. godini imamo popis od evo skoro 200 i više projekata koje je financiralo Ministarstvo branitelja, od Hrvatske zajednice udruga roditelja poginulih branitelja, saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih, Hrvatsko društvo logoraša, udruge dragovoljaca i veterana, udruge hrvatskih branitelja, zajednice udruga „Branitelji Hrvatske“, Udruga dragovoljaca HRM Split i da ne nabrajam dalje. Dakle, jednostavno smo izdijelili udruge proistekle iz Domovinskog rata, usitnili da kažem narodski udrobili da jednostavno na ovakav način se zapravo u neku ruku može vršiti i a prema financiranim projektima ovih udruga. Nažalost, to je žalosna činjenica, mislim da hrvatski branitelji moraju biti jedinstveni i ovaj popis, registar od 500 tisuća hrvatskih branitelja je, kako ovdje čujem iz redova HDZ-a, da su tamo popisani i oni koji su bili tri dana i oni koji su bili pet dana u Hrvatskoj vojsci ili na pomoći Hrvatskoj vojsci, da su također na spisku. Ja sam ponosan što sam bio u specijalnoj policiji a vjerujem da je svatko onaj tko je bio u Hrvatskoj vojsci i doprinio našem Domovinskom oslobodilačkom ratu, također ponosan. I sa ponosom bih dopustio da moji sinovi, da moji unuci danas ili sutra pročitaju moje ime na popisu hrvatskih branitelja. Zbog toga ne vidim uopće razlog zbog čega netko taji ili ne želi da se nađe na otvorenom, jasnom, transparentnom popisu hrvatskih branitelja. Ja čak inzistiram, evo želim da ja svoje ime tamo pronađem i da moja djeca i unuci kojih imam četiri, jedanput kažu moj dida je bio hrvatski branitelj, moj dida je bio specijalac po terenima diljem Hrvatske i time se ponosimo jer imamo našu državu za koju se nadam da nećemo, da smo je stvorili, a nećemo je izist, kako neko reče s ove lijeve strane ovamo. Ali moramo biti sasvim oprezni i pri, da kažem, opomeni u neku ruku, Međunarodnog monetarnog fonda ili već koga izvana, s obzirom na visinu proračuna i s obzirom na ovakve troškove i na iznos koji ovdje ima, a to je preko 5% hrvatskog proračuna. Odmah da se izjasnim da me netko ne bi krivo interpretirao da sam za prava hrvatskih branitelja. Kako će teći dalje, to ćemo još svi skupa vidjeti. Ta prava su stečena, ta prava trebaju biti trajna, ali moramo biti realni ili kako netko reče u Osijeku, budimo realni pa onda gledajmo i ovu recesiju i pad bruto društvenog proizvoda i smanjenje ili rebalans proračuna koji je bio evo prije par mjeseci, u ožujku. Pa moramo duboko, duboko o svemu zapravo razmisliti. Osobno sam kao branitelj i kao liječnik koji je ratni liječnik u ratnoj bolnici u Slavonskom brodu čak duboko povrijeđen i onim i onim što vodi, onim mojim podjelama o kojima sam govorio, izjavama tipa da su liječnici morali biti na svom radnom mjestu poput komunalnih redara ili smetlara, kako god hoćete. Zaista takve neprimjerene izjave, pa i ona izjava o čovjeku koji je također bio na mjestu liječnika i dragovoljca Domovinskog rata a od strane čak osobno ministrice, javom izjavom prozvan kao kapetan prve klase JNA, to je zaista degutantno i to tako ne možemo se ponašati prema hrvatskim braniteljima i dijeliti ih na taj način samo zbog dnevno političkih potreba odnosno evo ovaj puta lokalnih izbora. Jednom prije par godina zapovjednik specijalne policije u Slavonskom brodu me pitao Boro, a zašto ti ne dođeš ovdje da ti napišemo ratni put pa da onda odeš kod kolega doktora da ti napišu da si pao, pao, udario se, gore na Velikom i Malom opaljeniku, kako se zovu vrhovi Velebita, da si se oskliznuo, pao i zadobio potres mozga pa ćeš dobit 20% invalidnosti pa će ti biti manji porez na plaću. Rekao sam mu, Grga se on zvao, znam i prezime, ali možda dobro sa govornice o tome govoriti, rekao sam mu gospodine Grga, ja nisam otišao u Domovinski rat da bih dobio invalidnost, nego sam otišao u Domovinski rat zato što sam smatrao to potrebnim za svoju Hrvatsku. Nažalost, mnogi su se "okliznuli po tim vrletima" i evo danas imamo tzv. da kažem velike samoproglašene bojovnike koji uživaju evo ovaj lažni način i zapravo u neku ruku pljačkaju svoj narod, svoju državu i svoj proračun. A busaju se u prsa pa čak su na visokim funkcijama i dužnostima u gradu Slavonskom brodu ili u bolnici u Slavonskom brodu ili na nekim drugim funkcijama u županiji pa i u državi Hrvatskoj. To me jako žalosti jer zaista smo mnogi otišli u Domovinski rat, doduše on je nekome bio rat, a očito nekome brat. Netko se borio za domovinu, a netko očito za imovinu. Tako da bi naknade po ovim točkama i po ovim stavkama mogle biti zato veće i izdvajanja odnosno stavke bi mogle biti znatno veće da nije takvih, da ne kažem ovako s ove govornice, lažnjaka kojih moramo biti svjesni da ima. Nije na meni nego na ministarstvu da neke stvari ako hoće ili može ispravi, ali sam zato da ova prava onima koji su to zaslužili budu trajna prava. Ali onima koji zapravo ovim načinom kojim sam rekao zapravo oštećuju svoju državu, oštećuju građane koji plaćaju uredno porez i porezne obveze, da se ta takva prava uskrate, a te novce ne da upotrijebimo u neke druge svrhe nego damo onima koji su pravi invalidi, koji su nažalost izgubili dijelove svoga tijela i koji danas idu i i kreću se u kolicima, koji leže nepokretni u posteljama, koje služi njihova žena, majka ili netko drugi. O tome govorim. Ipak, s obzirom na ovo izvješće koje je korektno, rekao sam da ću ga podržati kao i klub HDSSB-a, ali dajmo si malo na razmišljanje sve skupa. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika SDP-a. Gospodin zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. Hrvatskoga sabora, na početku sigurno ćemo se složiti kad kažem da je sustav zaštite hrvatskih branitelja zasigurno jedan od najboljih sustava koji postoje u svijetu, državama koje su jasno izašle iz rata. To sam vidio i u razgovorima sa nizom ministara kada sam obnašao tu dužnost u Hrvatskoj, gdje se pokazala da ovakvoga jednoga sustavnog zakona sa nizom prava koji je nastao '97. godine 2001. godine je izmijenjen. Potom 2004. godine ponovno, ali uvijek je nekih 70, 80% prava bilo jedinstveno, odnosno može se reći da je postignut konsenzus. Taj zakon je znači na djelu više od 11 godina. On je polučio čitav niz dobrih stvari. Zbrinuo je najveći dio hrvatskih ratnih stradalnika. Znači, invalida hrvatskih ratnih vojnih invalida posebno onih koji su najteže stradali. Razvidno je već i iz prošlogodišnjeg izvješća kao i iz ovoga da je najveći dio njih pored ostvarenja prava na invalidninu, prava na mirovinu ostvario i pravo na stambeno zbrinjavanje. Naravno oni koji su tražili i koji su ispunjavali uvjete. Ta tri prava su nekako i tri najvažnija prava ako uzmemo i pravo iz zdravstvenog osiguranja koje je regulirano ovim zakonom. Naravno, tu je bio i čitav niz nepravilnosti o kojima smo razgovarali i pod pod prethodnom točkom tako da nema potrebe ponovno sve to otvarati, jer jasno da niti ću ja uvjeriti vas, niti ćete vi uvjeriti mene u ispravnost jednog ili drugog razmišljanja. Pa upravo zato smo i u dvije različite stranke. Jer kada bismo bili svi jedinstvenog razmišljanja onda bismo sjedili ne daj Bože u SDP-u ili ne daj Bože svi u HDZ-u, ali to je demokracija. Tako da pozdravljamo sve ono što je i ovih godina i u protekloj godini dobro napravljeno u vezi zdravstvene zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida, hrvatskih branitelja, obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Naročito ističem značaj ulaganja u buduće generacije putem školovanja djece hrvatskih branitelja. Vrlo dobra odluka je da se ide i na projekte za zapošljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja. Na žalost o tome ću reći nešto poslije. Nemamo rezultat uspješnosti takvoga jednoga ulaganja u projekte zapošljavanja. Zbog različitih koncepata koji koji je na djelu i oko čega mislim ne treba se nitko ljutiti ovo izvješće SDP prima na znanje, budući još jednom naglašavam je cjelokupni koncept prema našem mišljenju nije u skladu sa načelom financijske održivosti i pravičnosti. koncept koji je napadan i to stoički prihvaćam te kritike koji se zasnivao jednostavnim rječnikom rečeno na zbrinjavanje najtežih invalida, svih onih koji iz različitih razloga, a početno je stradavanje u ratu nisu u stanju samostalno brinuti o sebi. Znači putem rada i putem zaposlenja i skrb o obiteljima poginulih. Tako je to u najvećem dijelu zapadnoeuropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. I istovremeno omogućiti svim onim hrvatskim braniteljima kojima to godine dopuštaju, zdravlje i slično da se zaposle. Znači jedan proaktivni koncept. Smatrali smo da nije dobro umiroviti osobu od tridesetak godina, a to je bilo na djelu devedesetih, jer od toga umirovljenja nitko nema koristi. Nema koristi ta osoba, osim kratkoročne koristi, a nema koristi niti cjelokupno društvo. I to se pokazalo na žalost u velikom dijelu točno. Neke osobe su uspjele se trgnuti iz te jedne letargije, pa pored mirovine i primanja, osiguranih primanja bave se još nečim drugim, pa su onda i društveno i za sebe, i za svoju obitelj i za širu zajednicu. Ali ima onih koji bez obzira na to što smo ih dobro zbrinuli na kraju se ponovno pojavljuju kao problem sa kojim se ministarstvo i i cjelokupno društvo ponovno moraju nositi. Jer kada vidimo strukturu ovoga izvješća prema zakonu prošle godine na skrb za hrvatske branitelje, točnije bi bilo rečeno za stradalnike, jer najveći dio sredstava još jednom kažem ide za stradalnike ukupno je utrošeno utrošeno oko 6,2 milijarde kuna ili 600 milijuna kuna više nego 2007. godine. Kada vidimo sada strukturu tih troškova jasno je da najveći dio sredstava ide za prava iz mirovinskog osiguranja i na trajna prava. Tu se podrazumijevaju invalidnine i sve ono što je sa invalidninama, odnosno uz oštećenja tijela hrvatskih ratnih vojnih invalida povezano. To je nekih gotovo 5,6 milijardi kuna ili 90% svih davanja u državi ide u te dvije namjene. Još ako tome pridodamo 190 milijuna koje ide na zdravstveno osiguranje, onda vidimo da i dvjestotinjak, 234 milijuna za stambeno, onda vidimo da broj, vrlo mali iznos sredstava koje možemo usmjeriti u nekakve pro aktivne mjere najveći dio sredstava već unaprijed zadan ranijih godina, ne znam tipa obilježavanja spomen obilježja što je sasvim razumljivo i normalno. ako pogledamo malo pozornije u izvješće vidjet ćemo također rapidan porast umirovljenih osoba. 2003. godine broj umirovljenih osoba po toj osnovi bio je oko 20000. Prošle godine on je povećan na 38000, a ove godine on iznosi 58800. Naravno ministarstvo ima odgovor da se radi o prevođenju, preustroju Hrvatske vojske što sigurno dijelom je razlog. Međutim, postavimo si pitanje gdje ćemo završiti? Kada govorimo o pravičnosti ovdje govorimo da smo zbrinuli na određeni način 58000 ljudi. A što je sa onih razlika do 490? Mnogi od njih naravno, ne svi također očekuju zbrinjavanje putem umirovljenja. Pored toga veliki broj njih koji su umirovljeni nezadovoljni su iznosima koji su im izračunati u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Svako pitanje koje danas čujem od hrvatskih branitelja to je upravo pitanje oko izračuna njihove mirovine, jer izgleda da stvari unutar Zavoda za mirovinsko osiguranje nisu tako transparentne, nikada, možemo se složiti ili biti slobodni pa reći nisu nikada niti bili transparentni, tako da hrvatski branitelji u šumi tih različitih pravilnika jednostavno se izgube i postoje branitelji prvoga reda koji bolje prođu iz ovih ili onih razloga i branitelji drugog ili trećega reda kojima se često izračunaju mirovine od par tisuća kuna manje. Ovdje lijepo zvuči prosječna mirovina 5700 kuna ili koliko već, ali ima branitelja koji dobiju ne znam, recimo 3000 kuna. A u malim sredinama svatko svakoga zna i često se dogodi da onaj branitelj od 3000 kuna ima bolji ratni put i ne znam sve što ne i bolje i jače stradavanje, nego netko tko dobija 7 ili 8 tisuća I na toj stvari bi ministarstvo, bez obzira što se sve to odvija unutar Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, trebalo povesti računa kad već nije bila prihvaćena ona odredba iz prijašnjeg zakona, što smatram da je bila dobra, a to je da samo osoba koja ima utvrđeni status hrvatskog ratnog vojnog invalida kojem utvrđuju nadležna tijela u sastavu Ministarstva hrvatskih branitelja u drugome stupnju može podnijeti zahtjev za braniteljsku mirovinu. Međutim, to je napušteno i dana je mogućnost i liječničkim povjerenstvima unutar sustava mirovinskog osiguranja da samoinicijativno utvrđuje da li je netko stradao, da li njegova oštećenja su vezana uz rat ili nisu, a smatram da je to trebalo biti centralizirano upravo u ministarstvu koje je jedino nadležno i najbolje osposobljeno da utvrđuje da li je nešto vezano uz rat ili nije vezano uz rat. I zbog toga, i dijelom i zbog toga došlo je do ovakvoga ovakvoga povećanja broja umirovljenih osoba. S druge strane, vidljivo je, ne znam da li je to privremeno, ove godine blago smanjenje povećanja broja hrvatskih ratnih vojnih invalida. 2003. godine ukupan broj hrvatskih ratnih vojnih invalida bio je 33 tisuće i on se četiri godine nije mijenjao, gotovo se nije mijenjao. Naravno, zbog toga su uslijedile i sve one kritike koje su išle na račun i Vlade i mene osobno upravo zato što smo inzistirali i na financijskoj održivosti i pravičnosti. Naravno, čineći nekada i nepravdu pojedincima. Brojka od 33 tisuće narasla je u ovome prošle godine na 44 da bi od prošle godine narasla na 46 tisuća. U prosjeku devedesetih godina od '96. do 2000. godine, kao i 2004. do prošle godine prosjek je bio negdje više od 2 tisuće godišnje veći broj osoba koje su imale status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Ove godine je to palo na nekih tisuću, koliko, 500, 600. Da li se smanjuje broj novih zahtjeva ili su sada zbog pomanjkanja financijskih sredstava liječnička povjerenstva stroža, ne znam, to bi trebalo odgovoriti ministarstvo, ali činjenica je opet da veliki broj hrvatskih branitelja se sada žali što im i novi zakon ne omogućava da ostvare svoja prava po osnovi oboljenja od PTSP-ja, iako se meni čini da zakon to omogućava putem posebne procedure vještačenja ili je barem tako bilo dogovoreno. Znači, rokove smo zadali, njih smo povećali, ali istovremeno treba omogućiti i onima koji iz raznoraznih razloga nisu priskrbili sve potrebne dokumente da ih liječničke komisije prime i ocjene na ovaj ili onaj način. Ali u svakom slučaju, i ova brojka od 46 tisuća za 2, 3 godine će narasti na pedesetak tisuća. I onda se vraćamo na pitanje da li ćemo sve to moći platiti u ovom gospodarskom stanju kada guverner Narodne banke govori to što govori, kada sami poduzetnici koji su vezani uz vladajuću stranku također iskazuju sumnju u održivost tolikih tolikih socijalnih davanja. Jučer smo bili svjedoci da gospodin Hrelja iz koalicijske stranke postavlja pitanje u vezi zdravstvenog osiguranja, zbog čega se prave podjele, zbog čega jedni plaćaju, a branitelji koliko sam razumio ne plaćaju. Znači, sve je to što će se morati otvoriti i sve je to na što smo upozoravali. E sada ćemo vidjeti, treba pronaći neki srednji put da se postojeća prava zadrže, a istovremeno da se ne ugrozi normalno funkcioniranje države. I još nekoliko stvari što sam vidio da možda nedostaje. Ovdje je rečeno kako je financiranje udruga vrlo transparentno prikazano, međutim to je bilo u prošlom izvješću. U ovome izvješću ništa nije pokazano osim ukupnog iznosa i nabrojane udruge koje su primale iznos. Međutim, uz udrugu ne postoji koliko je svaka od njih primila novčani iznos. U prijašnjim godinama, uvijek je to tako bilo, tako da nema razloga da tako ne bude i u ovome izvješću koje je manje-više korektno napravljeno. Također, dobro je što smo konačno suicide skinuli sa top teme, što to piše, ali negdje skriveno, čemu vjerojatno svjedoči i ona afera da su na tim popisima pronađene osobe, žive osobe. Svo vrijeme sam govorio da ti podaci nisu pouzdani i dobro je, evo da više na onakav način na kakav smo govorili prijašnjih godina više ne govorimo. evo, završavam, smatram da bi proces ekshumacije i identifikacije koji je zastao treba ga treba ga pogurati na drugačiji način. Naš prijedlog je bio formiranje posebne državne vladine institucije koja bi se time bavila, a ne da ostane to u sastavu ministarstva jer vidimo da to baš i nije svrsishodno rješenje. zahvaljujem, znači još jednom, SDP ovo izvješće prima na znanje. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka. Gospodin zastupnik Davor Huška. Hvala gospodine potpredsjedniče. Iako je jasno iz izlaganja gospodina Pančića da je upravo htio isprovocirati nastup nas branitelja ovdje sa druge strane Sabora, moram ispraviti jedan netočan navod u nizu, a rekao je, ispravljam navod, da ovaj koncept nije financijski održiv. Ovaj koncept brige o braniteljima i njihovim obiteljima je financijski održiv. Da nije održiv to ste dokazali i na djelu kad ste bili ministar branitelja, ukinuli cijeli niz stečenih prava branitelja, obitelji stradalnika Domovinskog rata, osobito obitelji poginulih branitelja a moj stav osobno stav svih poštenih stanovnika Hrvatske je stav hrvatske Vlade, Ministarstva branitelja je da je ovaj koncept financijski održiv, da smo mi dužni, da je naša obaveza pogotovo nas branitelja ovdje u Hrvatskom saboru i svih ostalih osigurati normalne uvjete za život invalidima Domovinskog rata a posebice djeci invalida i poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Hvala. Drugi ispravak gospodin zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče. Od puno netočnih navoda jedan ću ispraviti a to je da se rapidno povećao broj korisnika invalidske mirovine. Naime, 40 tisuća je bilo 2004. godine invalida Domovinskog rata. Zahtjevi su se mogli podnositi do 1.1.2006. godine kao što jasno zakon pokazuje. Komisije o kojima govorite su komisije koje su na javnom natječaju Ministarstva hrvatskih branitelja izabrane i prvostupanjske i drugostupanjske, tako da ne znam zašto ste bili stvarno ministar kad ne znate osnovne pojmove iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Hvala. U 13,19 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15 sati sa pojedinačnom raspravu. Prva je na redu gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović.